Točka - Izbori, imenovanja i razrješenja Molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove gospodina Šimu Lučina da podnese izvješće. **Lučin, Šime (SDP)** Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove je na svojoj 21.sjednici utvrdio sljedeće. Prvo, prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora. Pod za član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora bira se Gordan Jandroković. Pod dva, dana 16.siječnja 2013.godine člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora prestao je obnašati Milijan Brkić zbog mirovanja zastupničkog mandata. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je odluka donesena jednoglasno sa 103 glasa za. Prijedlog odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskoga sabora, izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Dakle, za članicu odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora bira se Marija Rapo. Dva, dana 16.siječnja 2013.godine dužnost člana Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora prestaje obnašati Milijan Brkić zbog mirovanja zastupničkog mandata. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 103 glasa za donesena predložena odluka. Dalje molim. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala. Dalje ide prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Jedan, za člana odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora bira se doktor Miroslav Tuđman. Dva, dana 16.siječnja 2013. dužnost člana Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora prestaje obnašati Milijan Brkić zbog mirovanja zastupničkog mandata. **Stazić, Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 102 glasa donesena predložena odluka. Dalje molim. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog Odluke o izboru članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora. Za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora bira se Đurđica Sumrak. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je odluka donesena jednoglasno sa 101 glasom. Dalje molim. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. za predsjednika za poljoprivredu Hrvatskog sabora bira se Franjo Lucić. Dva, dana 22.ožujka 2013. Dužnost predsjednika Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora prestaje obnašati Petar Čobanković zbog prestanka zastupničkog mandata. **Stazić, Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je odluka donesena jednoglasno sa 101 glasom za. Dalje molim. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora. Razrješuje se dužnosti potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora Franjo Lucić. Dva, za potpredsjednika Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora bira se Branko Kutija. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje predloženu odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je odluka donesena jednoglasno sa 103 glasa za. Prijedlog odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Mandatno-imunitetskog povjerenstva Hrvatskog sabora. 1 za potpredsjednicu Mandatno-imunitetskog povjerenstva Hrvatskog sabora bira se Đurđica Sumrak, 2 dana 16.siječnja 2013.dužnost potpredsjednika Mandatno-imunitetskog povjerenstva Hrvatskog sabora prestao je obnašati Milijan Brkić zbog mirovanja zastupničkog mandata. **Stazić, Nenad (SDP)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je odluka donesena jednoglasno sa 101 glasom. Dalje molim. Prijedlog odluke o razrješenje i imenovanju člana Nacionalnog vijeća za vode. Razrješuje se dužnosti član Nacionalnog vijeća za vode iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika iz područja upravljanja vodama i tome srodnom području Luka Čuljak, 2 za člana Nacionalnog vijeća za vode iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika iz područja upravljanja vodama i tome srodnih područja imenuje se Marijan Jurić. **Stazić, Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje predloženu odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 103 glasa za donesena predložena odluka. štete od elementarnih nepogoda Dragan Crnogorac i Šimo Đurđević. Dužnost člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda iz reda zastupnika prestao je obnašati Ivo Vuković dana 1.listopada 2012.zbog mirovanja zastupničkog mandata i gospodin Petar Čobanković dana 22.ožujka 2013.zbog prestanka zastupničkog mandata. **Stazić, Nenad (SDP)** Otvaram raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim Utvrđujem da je jednoglasno sa 103 glasa za donesena predložena odluka. Čestitam svim izabranima i želim im puno uspjeha u radu. Sada ćemo prekinuti sa radom ove sjednice. Nastavit ćemo u utorak u 9,30 i to s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu. Hvala svima i želim vam ugodan vikend. Hvala svima